Продължаваме с номинациите за членове и ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика.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 заместник-председател. Правим това, защото считам, че в аргументите на госпожа Атанасова наистина има разум и са правилни. Ние нямаме никакво съмнение, че госпожа Белобрадова ще се справи чудесно по съществото на работата на тази комисия и щеше да има добър принос към работата на Народното събрание, но трябва да имаме предвид и как изглеждат нещата като цялостен баланс. С оглед на това правим тази промяна в нашата позиция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Господин Стефанов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ оттегляме кандидатурата за заместникпредседателско място на Александра Корчева и предлагаме за председател Искрен Арабаджиев.

Благодаря, господин Стефанов. Други изказвания. Няма. Прекратявам дискусията. Преди да преминем към гласуване, ще изчета предложенията за ръководство. Председател: Искрен Арабаджиев. Заместник-председатели: Деница Сачева, Хасан Адемов, Мая Димитрова, Елисавета Белобрадова. Моля да преминем към гласуване на състава и ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. 2. Избира за членове на Комисията: … 3. Избира ръководство на Комисията в състав председател и 4 заместник-председатели, както следва: Председател: … Заместник-председатели:

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове Христо Петров, Христо Симеонов, Антония Димитрова, Цветелина Симеонова-Заркин, Антон Тонев, Росен Костурков. За заместник-председател предлагаме господин Христо Петров. Благодаря господин Стефанов. Госпожо Атанасова, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Предлагаме за членове на Комисията по образование господин Красимир Вълчев, Петър Николов, Михаил Илиев, Костадин Ангелов и Деница Сачева, като Красимир Вълчев предлагаме за заместник-председател. Благодаря Ви. Господин Хамид. ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме за членове на Комисията по образование и наука народните представители: Мукаддес Налбант, Мюмюн Мюмюн и Петър Чобанов, като предлагаме професор Петър Чобанов за заместник-председател на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

господин Председател. От парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме следните кандидатури за Комисията по образованието и науката: Пламен Николаев Николов – заместник-председател, и член – Андрей Иванов Чорбанов.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

Благодаря Ви, господин Председател. От името на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме за член на Комисията доктор Костадин Костадинов. Благодаря Ви. Откривам дискусията по представените номинации. Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

група на „Продължаваме Промяната“. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Благодаря, госпожо Стефанова. Откривам дискусиите по представения Проект. Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Инна Иванова, Мирослав Иванов, Йордан Терзийски, Петър Куленски, Георги Гвоздейков, а за заместник-председател предлагаме Инна Иванова.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме Красен Кралев, Стефан Апостолов, Иван Червенков и Илиана Жекова за Комисията

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага за членове на Комисията народните представители Севим Али и Сезгин Мехмед,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за членове на Комисията народните представители Иван Ченчев и Иван Петков, а за председател Иван Ченчев.

От името на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме Цвета Галунова за член и за заместник-председател. Тук искам да направя следното уточнение. Днес сутринта научихме, че в разговорите, които са водени снощи в управляващото мнозинство, е решено тази комисия по младежки дейности и спорт да бъде предоставена на ВЪЗРАЖДАНЕ за ръководене. достоен представител – Цвета Галунова, която е европейски шампион по шах, на 26 години, треньор и човек, който е изключително добре представен в тези среди, запознат. Но смятаме, че в тази ситуация трябваше да се подходи по същия начин, по който се подходи, когато се определяха заместник-председателските места, където днес сутринта имахме един нормален разговор, в който бяха съгласувани позициите на всички политически сили, представени и успяхме да постигнем разговор, който, смятам, удовлетвори абсолютно всички, разбира се, доколкото е възможно в хода на един политически, взаимноприемлив за всички компромис. Това нещо обаче не се случи по отношение на председателските места. Не е редно някой друг да решава вместо нас, е редно някой друг да ни уведомява в последния момент. Заради това предлагаме Цвета Галунова за заместник-председател, а не за председател, но ще се възползваме от правото си да предложим друг председател на друга комисия, за която смятаме, че имаме експерт, доста по-подходящ от този, който ще се предложи, и ще настояваме за

Благодаря Ви, почитаеми господин Председател. Уважаеми колеги, има известно неудобство в това, когато на практика по дневен ред трябва да коментираме предложения за личности за членове на Комисията, да правя изказване, каквото ще направя сега, защото обикновените хора коментират личности, а тези, които се стремят да са по-мъдри, коментират идеи. Ние няколко пъти се опитахме да проумеем каква е идеята, по която се конструират тези комисии. Зададохме Ви въпрос съвсем директно: на какви принципи, как ги определихте, защо решихте така? До този момент няма отговор в залата и аз се обръщам най-горещо към нашата парламентарна група с молба, ако случайно така се чува, че и на нас по този начин ще ни бъде предложено председателство на комисия, и то не на коя да е, а на вероизповеданията – това е доста важна комисия, ние отсега да откажем този пост. По този начин ще постигнем няколко неща.

Само Вие! Имаше и други парламентарни групи. Да не влизаме в диалог. Принципът Ви е ясен, разбирате го. Ясно е: има управляващо мнозинство. Ясно е, че не Ви стигат местата. Аз неслучайно ще припомня мое изказване, в което Ви призовах да разделим Комисията на транспорта на „Комисия за пристигане“ и „Комисия за заминаване“, тогава щяхте да имате още две председателски места. Няма да Ви стигнат местата достатъчно. Затова, ето, още една комисия, с която Вие можете да разполагате. Само ще изкажа една моя лична молба и може би господин Чолаков ще ме подкрепи, а и още хора в залата – тази комисия е изключително важна. Новото управляващо мнозинство стартира с едно неглижиране на темата за религиозните права и свободи в България. Отнесете се отговорно към това, което ще предложите като председател, защото това е един от малкото капитали, с които България може да се похвали в столетната си, хилядолетна история, а именно верската търпимост и равновесие. Благодаря Ви. Благодаря, господин Дилов. Няма реплики, няма други изказвания. Прекратявам дискусиите. Преминаваме към гласуване на предложените номинации за членове и ръководство на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

да. Гласували 187 народни представители: за 180, против 4, въздържали се 3. Предложението е прието. Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по здравеопазването. Вносител е парламентарната група на „БСП за България“. Моля някой от вносителите да

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на вниманието Ви: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по здравеопазването

5 от парламентарната група на ГЕРБ СДС, 3 от парламентарната група „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“,

Откривам дискусията по представения проект. Закривам дискусията по представения проект. Моля да гласуваме Проекта.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Антон Тонев, Йорданка Костадинова, Милко Пенев, Галина Георгиева, Стоил Стоилов, Стою Стоев. За председател на Комисията предлагаме Антон Тонев.

Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията по здравеопазването предлагаме Костадин Ангелов, Асен Балтов, Лъчезар Иванов, Красимир Събев и Валери Лачовски, а Костадин Ангелов предлагаме и за заместник-председател.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам професор Георги Михайлов за заместник-председател на Комисията и Илиян Йончев за член на Комисията. Благодаря. „Има такъв народ“? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме следните членове за Комисията по здравеопазването: Ивайло Христов Христов и Силви Кирилов Петров. Благодаря Ви, госпожо Траянска. Заповядайте, госпожо Белобрадова.

От групата на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме адвокат Елена Гунчева. Благодаря. Благодаря за направените номинации. Откривам дискусия по номинациите. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Май пак ще трябва да се върнем на въпроса за принципите. След като няколко от парламентарните групи, по-скоро трите парламентарни групи, които са в опозиция, на базата на принципна основа се отказаха от своите председателски места, които Вие днес днес сутринта подарихте като едно подаяние, без никакви предварителни разговори, сега аз тук забелязвам и едно друго нещо, което нарушава вече принципите на самата управленска коалиция. Доколкото разбрахме от всички изказвания до момента на представители на коалицията, председателските места на комисиите не трябва да са от същата политическа група, от която е и министърът. Доколкото съм запознат, предложеният предложеният председател е от същата парламентарна група, от която е и министърът на здравеопазването. Явно, Вашите принципи важат само до един момент. Доста бързо се отказвате. И на виковете: „Това не е моя работа“, най-вероятно – да, разпределението на баницата си е Ваша работа. Благодаря, господин Гаджев. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дебатите. Преминаваме към гласуване на направените номинации.

Депозиран е Проектът на решение за избиране на Комисия по околната среда и водите. Вносител е парламентарната група на „БСП за България“. Моля някой от вносителите да представи Проекта. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по околната среда и водите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: РЕШИ: 1. Комисията по околната среда и водите се състои от 23 народни представители, от които: 6 от парламентарната група на „Продължаваме промяната“; 6 от парламентарната група на ГЕРБ СДС;

Откривам дискусия по представения проект. Закривам дискусията по представения проект. Преминаваме към гласуване на Проекта.

предлагаме за членове на Комисията Татяна Султанова-Сивева, Владимир Табутов, Мирослава Петрова, Цветелина Симеонова-Заркин, Александър Дунчев, Александър Ракшиев, а за заместник-председател предлагаме Татяна Султанова-Сивева. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме Младен Шишков, Стефан Шилев, Евгения Алексиева, Славена Точева, Десислава Танева и Николай Нанков. Предлагаме господин Младен Шишков за заместник-председател. Благодаря Ви. От името на ДПС? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме за членове Джевдет Чакъров, Фатме Рамадан и Ерджан Ебатин, когото предлагаме и за заместник-председател.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме народните представители Манол Генов, Явор Божанков и Емил Георгиев, като предлагаме за председател на Комисията Манол Генов. Благодаря. „Има такъв народ“? Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на Политическа партия „Има такъв народ“ за Комисията по околната среда и водите предлагаме следните членове: Иво Георгиев Атанасов и Пламен Николаев Абровски, като Иво Атанасов го предлагаме за заместник председател.

Благодаря Ви. Откривам дискусията по направените номинации. Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по транспорт и съобщения. Вносител е парламентарната група на „БСП за България“. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Председател, уважаеми колеги народни представители! „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по транспорт и съобщения Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2,

Благодаря Ви, господин Председател. За членове на Транспортната комисия предлагаме Георги Гвоздейков, Благовест Белев, Калин Иванов, Стоян Георгиев, Борислав Антонов, Настимир Ананиев. За заместник-председател предлагаме Георги Гвоздейков.

Благодаря. Предлагаме за членове на Комисията по транспорт и съобщения Росен Желязков, Костадин Стойков, Петя Аврамова, Красен Кръстев и Стефан Мирев. За заместник-председател предлагаме господин Росен Желязков. Благодаря Ви. Заповядайте от името на „БСП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

Благодаря, господин Председател. „БСП за България“ предлагаме народните представители Борислав Гуцанов и Георги Свиленски, като за председател на Комисията предлагаме Борислав Гуцанов.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на „Демократична България“ за член на Комисията предлагаме господин Мартин Димитров.

Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии. Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Заповядайте, госпожо Василева да представите проекта. Благодаря Ви, господин Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2,

5 от парламентарната група на ГЕРБ СДС; 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“; 2 от парламентарната група на „БСП за България“; 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“; 2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група на партия

Откривам дискусия по Проекта за решение. Не виждам желаещи за изказване. Закривам дискусията. Моля, процедура за гласуване.

(Продължаваме Промяната): Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Стоил Стоилов, Георги Стамов, Йордан Маджунков, Атанас Михнев, Александра Милчева, Младен Запрянов. За заместник-председател предлагаме господин Стоил Стоилов. Благодаря Ви. Госпожа Атанасова има думата.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“

Уважаеми господин Председател! От името на „БСП за България“ предлагаме народните представители Благовест Кирилов и Иван Ганчев, като за заместник-председател предлагаме Благовест Кирилов.

От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме следните народни представители за Комисията по електронно управление и информационни технологии: Любомир Антонов Каримански – член, и Кирил Сашев Симеонов – председател. „Демократична България“? Заповядайте,

Благодаря, уважаеми господин Таслаков. С това са предложени имената за членове и ръководство. Има ли изказвания по персоналния състав? Не виждам. Закривам дискусията. Моля за гласуване по персоналния състав на Комисията.

Преминаваме към следващата комисия. Внесен е Проект за решение за избиране на Комисия по културата и медиите. Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Моля вносителите да я представят. Господин Йорданов, имате думата.

Откривам дискусия по Проекта. Няма желаещи за изказване. Закривам и преминаваме към гласуване по Проекта за решение. Гласували

Проекта за решение. Гласували 169 народни представители: за 169, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля сега за поименния състав. Заповядайте, господин Стефанов, от „Продължаваме Промяната“. Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията по културата и медиите Гергана Данева, Петър Миланов, Марин Шишев, Христо Петров, Антония Димитрова, Мирослава Петрова.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

Благодаря, господин Несторов. От „БСП за България“ – заповядайте.

Благодаря. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ имаме следните предложения за Комисията по културата и медиите: Тошко Йорданов Хаджитодоров – председател, Ива Митева Йорданова-Рупчева – член.

Благодаря, почитаеми господин Председател. Правя това си изказване с уговорката, че не обсъждаме личности, обсъждаме идеи и принципи. Преди малко господин Свиленски тръгна да ни обяснява какъв е бил принципът, при който БСП взема и Министерството на здравеопазването, и комисия, но Вие го спряхте и той не можа да ни обясни.

Горе-долу така се получава днес. Моето изказване е изцяло персонално. Моля, господин Председател, моето име да не бъде гласувано като член на тази комисия. Бих намерил място в нея с това председателство, ако тя беше комисия по Кенсъл културата, но тя е Комисия по културата и аз смятам, че няма да мога да бъда пълноценен в нея с този председател. Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Дилов. От ГЕРБ-СДС желаят ли да представят друга кандидатура?

Благодаря, господин Ненков. Други изказвания по персоналния състав – отводи, замени? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласували

процедура за гласуване. Гласували 168 народни представители: за 167, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Преминаваме към следващия Проект за решение за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество. Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Заповядайте, госпожо Василева, за да представите Проекта. Благодаря Ви, господин Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

се състои от 17 народни представители, от които: 5 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, 4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на ДПС, 2 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“,

Откривам дискусия по проекта за решения. Има ли желаещи за изказване? Няма. Закривам дискусията. Моля, процедура за гласуване.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагам за членове на Комисията: Юлия Иванова, Йорданка Костадинова,

Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме: Дани Каназирева, Бранимир Балачев, Костадин Стойков и Иван Червенков.

предлагаме следните народни представители за Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество: Александър Велиславов Тодоров за член и Станислав Светозаров Балабанов за председател.

Благодаря, господин Председател. Извинявайте за забавянето. Предложението на ДПС за Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество е за Хайри Садъков и Ихсан Благодаря, господин Цонев. От „Демократична България“? Заповядайте, госпожо Белобрадова.

Благодаря, господин Петров. По персоналния състав? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, господин Председател. При представянето на номинациите съм допуснала грешка и затова моля да поставите на гласуване

на някое от следващите заседания,

Преминаваме към следващия проект на решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Вносители са

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: РЕШИ: 1. Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 17 народни представители, от които: 5 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“,

Откривам дискусията по Проекта за решение. Не виждам желаещи. Закривам дискусията. Моля, процедура по гласуване на така представения проект.

Извинете, допуснал съм грешка. Обявявам отново кандидатите за членове от името на „Продължаваме Промяната“: Васил Стефанов, Петър Миланов, Петър Кьосев, Екатерина Димитрушева. За заместник-председателското място нашето

Уважаеми господин Председател, от името на „БСП за България“ предлагаме Иван Петков за заместник-председател на Комисията и за член Иван Ганчев.

Благодаря, госпожо Василева. От „Демократична България“? Заповядайте, госпожо Белобрадова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам Ангел Георгиев. Благодаря, госпожо Гунчева. Откривам дискусия по персоналния състав. Заповядайте, господин Чолаков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес за две комисии стана аз социалната политика и вероизповеданията, които мнозинството милостиво беше определило за две от опозиционните парламентарни групи. Прави ли Ви впечатление, че в идеята на Комисията за социална политика лежи справедливостта, а в идеята на Комисията по вероизповеданията лежи толерантността и уважението? Очевидно, в пленарната зала справедливостта се разбира така, че мнозинството взема всичко, а толерантността и уважението не се разбират изобщо. Комисията по вероизповеданията е тази комисия, колеги, която трябва да пази религиозния мир, което означава, че в нейната работа толерантността и уважението са Conditio sine там не се водят политически дебати. Там, да пази господ, не се водят никакви дебати, свързани с богословски, догматични и изобщо вероизповедни проблеми. Това е Комисия, която, пак казвам, трябва да пази мира и трябва да е образец на толерантност и на уважение между нейните членове. Пожелавам успех на тази комисия! От това как тя и нейните членове ще спазват помежду си толерантността и уважението,

Добре. Тук ще направим уточнението, че допълнително „Демократична България“ – на някое от следващите заседания, ще допълни състава с представител от тяхната парламентарна група.

от 17 народни представители, от които: 5 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, 4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 1 от парламентарната група на „Демократична България“, 1 от парламентарната група на партия

Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме: Илтер Бейзатов, Лъчезар Иванов, Мария Белова, Деница Николова, като Илтер Бейзатов предлагаме за заместник-председател. Благодаря, госпожо Атанасова. ДПС Благодаря, господин Председател. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме за членове на Комисията Ахмед Ахмедов и Байрам Байрам, като предложението ни за заместник-председател е да бъде избран Байрам Байрам. Благодаря. Благодаря, господин Мюмюн. „БСП за България“ – заповядайте, госпожо Емилова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От „Има такъв народ“ за Комисията за българите извън страната предлагаме Танер Кадир Тюркоглу и Пламен Николаев Николов. Благодаря, госпожо Василева. „Демократична България“ – заповядайте, госпожо Белобрадова.

Господин Председател! От името на ВЪЗРАЖДАНЕ издигаме кандидатурата на доктор Костадин Костадинов не само за член, а и за председател. Защо? На мнение съм, че днес избрахме голяма част от председателите на комисии наистина да са професионалисти в своята област, добри ръководители и най-вероятно добри мениджъри. Разбира се, някои от председателите предизвикаха смях в залата, но така е решило мнозинството. Защо ВЪЗРАЖДАНЕ издига доктор Костадин Костадинов? Тук е важно да подчертаем нещо изключително важно – България граничи с държави, в които има коренно българско население. Като започнете, че има мюсюлмани, които живеят в Турция, но по род и родина са българи, като минете през Гърция, минете през Македония, минете през Сърбия, стигнете до Румъния – навсякъде има българи, които се определят за такива, без значение каква им е вярата. Българите, които са се евакуирали от България или известни като емигранти, не са само те. Време е и не мисля, че в тази зала има някой по-подготвен човек именно по тази тема, завършил в БАН и взел докторантури по етнография, който би могъл да направи така, че българите, живеещи извън границата на сегашната ни родина, да бъдат представени както в Комисията, така и в парламента, когато има решения, които трябва да се вземат. Точно заради това

беше лошата практика. Наистина добрата практика беше няколко часа по късно, когато мнозинството на четворната коалиция седна и в диалог – кой направи отстъпки в една комисия, кой в друга, се достигна до решения, с които заместникпредседателските места бяха постигнати именно с консенсус. В крайна сметка ние сме народни представители не само на района, от който сме избрани, а на всеки един българин в нашата държава. Затова призовавам коалицията, която ще ни управлява и е мнозинство в парламента, да прояви здрав разум и да изберем председател на тази комисия, която няма нищо общо с политическите боричкания тук или пък с тежки решения, свързани с финанси. Това е знак към българите, които живеят извън България. Това е знак към тези хора да им покажем, че начело на тази комисия седи човек, който по образование е със специалност, свързана с тях, знае проблемите им, обиколил ги е и знае къде се намират. Издал е книги, има научни трудове точно в тази насока за точно тези българи, а не приема,

Благодаря, господин Ганев. Само да уточня – номинирате го едновременно за член и за председател на Комисията, нали така? В смисъл, ако евентуално не бъде за председател, все пак той би бил член на Комисията? Добре.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Съвсем кратък ще бъда. ще бъда. Първо, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи тази номинация и тази кандидатура. Искам да кажа на преждеговорившия от името на нашата група – надявам се, че и Вие споделяте това мнение, тук в тази зала вече сме се нагледали на хора, които искат да говорят от името на българите, от името на българите в чужбина и от името на някоя група български граждани. Не забравяйте, че това е задължение на всички нас. Никой не може да си присвоява правото да говори от името на група българи, определени български граждани или да говори само по определена тематика. Казвам го, защото в предни народни събрания се нагледахме на формации, самоопределящи се с националистически профил, които смятаха, че това е тяхна територия. Не, това е територия на всички ни. Всички трябва да работим за българските граждани, за тези, които са в България, и за тези, които са в чужбина – с тази уговорка. Това не е запазена територия на никой! Благодаря.

Защото всяко предложение, колкото и да е разумно, колкото и да е уместно, среща свиреп отпор от страна на управляващите, които като един каквото са си наумили, каквото са си решили в кабинета или преди това там, където вземат решения, правят безогледно на всички разумни аргументи. Много ми се иска поне последното, което очевидно е изключително разумно предложение, защото доктор Костадинов е един изключително компетентен човек, който е обиколил всички земи – и близки, и далечни, и тези, които граничат с България и Балканския полуостров. Бил е с българите там, бил е и в по-далечните общности. Има книги по въпроса, има филми по въпроса. Една негова книга – учебникът по Родинознание, е най четената книга в българските общности зад граница. Така че кандидатурата на доктор Костадинов е несравнима с нито една друга кандидатура и това е добре. Ако има аргументи в противното, нека да ги чуем. (Шум и реплики.) Нека да чуем разумни аргументи, вместо дюдюкания от задната страна на залата. Защото това, което Вие правите, е смешно и жалко. Въобще целият този демократичен процес Вие го минирате в момента. Сутринта минирахте възможността да направим ревизия на изборния процес, да отчетем грешките, които са се допуснали, и начина да ги поправим, така че наистина да имаме едно демократично избрано Народно събрание и респективно по веригата избран Министерски съвет, и така нататък – цялото управление. Няма защо да се чудите, ако сега не приемете и това предложение, че наистина хората не вярват на Народното събрание и не вярват на демократичния процес. Но това ще бъдат не хората от опозицията, които изразяват своето съмнение, а хората от управляващата четворна коалиция, които минират всеки разумен диалог. Мислете, преди да гласувате! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Дренчев. Реплики има ли към това изказване? Няма. Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Обръщам се към госпожа Цонева и групата на „Демократична България“. Искам да Ви попитам: Вие как бихте ни убедили, че Вашата кандидатура е по-подходяща от тази на доктор Костадин Костадинов, а именно – имате ли повече научни трудове, свързани с българите в чужбина, от него? Имате ли повече публикации по тези въпроси? Имате ли повече контакти с българите в чужбина? Колко пъти сте били в Западните покрайнини, в Република Северна Македония, Албания, Беломорието, Турция, Румъния, Молдова, Украйна и така нататък на среща с българските общности там? Колко филми имате по въпроса? Колко книги имате издадени, свързани с българските общности в чужбина? Господин Костадин Костадинов има десетки такива трудове. Има Пътеводител на стоте културно-исторически обекта „Българско наследство“ извън България. Вие можете ли да изброите 100 такива обекта извън България, извън пределите на днешна Република България? Също така, колко контакти имате – с колко български организации, извън пределите на страната? Моля Ви да се мотивирате и да ни убедите всички нас като народни представители, че трябва да гласуваме за Вас и че Вашата кандидатура в случая е по подходяща. Ако не успеете да го направите, просто Ви моля да оттеглите предложената от Вас кандидатура, защото е очевидно, че доктор Костадинов е по-подготвен и по-компетентен по въпроса. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Реплики има ли към това изказване? Не виждам. Други изказвания – заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, използвам като изказване да отговоря на колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ. Няколко неща: Факт е, че някои от критиките към процеса, по който бяха конструирани комисиите, имат своите основания. Надявам се, че ще намерим начин в последващата работа на Народното събрание да намерим по-добър модел на диалог и по-добър баланс това първо. Второ, конкретно по предложението, което стои пред нас. Радвам се, че точно по тази политика има конкуренция, има възможност за избор, защото тази политика е изключително важна.

се образува в последните десетилетия, разпръсната по целия свят. Заявявайки нашата претенция от страна на „Демократична България“ за председателство на тази комисия, ние стъпваме на обстоятелството, че не просто един човек нашата номинация, макар че това важи и за госпожа Цонева, но като политическа общност ние сме работили изключително последователно за това въпросът за правата на българите в чужбина, независимо от техния произход, независимо от това по какъв начин са се оказали извън границите на България, да бъде централен елемент от всички политики, които България прилага, от всички законодателни актове. Да се отчита това, че България живее в условия на много голяма диаспора, която трябва да бъде разглеждана като национален капитал. Конкретно – имаме огромна история на борба за изборните права, за възможността за политическо участие, за подпомагане на българите в чужбина по отношение на техни образователни и културни инициативи. В този смисъл, без да отричаме постиженията на никого другиго, твърдим, че имаме на какво да стъпим в своето предложение, и то е сериозно. От тази гледна точка се радвам, че ще има възможност народните представители да избират между две наистина сериозни алтернативи. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Реплики има ли? Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, не съм съгласен с Вас, тъй като – да Ви припомня, че сте част от управляващата коалиция, подписахте едно коалиционно споразумение, но още когато беше гласувано правителството, беше зададен въпросът: защо няма Министерство на българите в чужбина? Всички Вие от демократичната общност се заявявате като един вид защитници на техните интереси, защитници на интересите на българите зад граница, но специално в коалиционното споразумение аз смятам, че не са предвидени никакви мерки, няма да бъдат извършени никакви мерки от изпълнителната власт, включително и обстоятелството, повтарям, че няма Министерство на българите в чужбина. А освен това по отношение на така предложените кандидатури не можах да чуя от Вас – хубаво говорите за конкуренция между две кандидатури, но не чух все пак освен обстоятелството, че предложената от Вас кандидатура е плод на една политическа договорка, спусната на опозиционните партии в 9 без 5 тази сутрин, какви други качества и какви други заслуги има предложената от Вас кандидатура, освен председателството на същата комисия, отново плод на политически договорки в миналото Народно събрание. Ако обичате, да ни разясните, както каза и колегата ми от ВЪЗРАЖДАНЕ, да ни убедите всички защо кандидатурата на госпожа Цонева, с цялото ми уважение към нея, е по-подходяща от тази на доктор Костадинов. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Друга реплика има ли? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Иванов. Темата за това дали да има Министерство за българите в чужбина със сигурност си заслужава обсъждането, но тя няма никакво отношение към председателството и състава на тази комисия, ще се съгласите. Ние смятаме, че тук става дума за така наречената хоризонтална политика, която трябва всъщност да намери адекватно място във всички министерства и в тяхната политика. От тази гледна точка по-скоро не бихме подкрепили това предложение, но то има своето основание и ние бихме го обсъждали. Това е по първия аргумент, който Вие наведохте. Бих искал да кажа, че не става дума обаче за политическа договорка. В миналото Народно събрание имаше дебат по важността на тази политика – Вие не бяхте там, може би сте пропуснали това, имаше предложение за премахването на тази Комисия. Но се радвам, че заедно с колегите от „Има такъв народ“ и други колеги стигнахме до извода, че Комисията трябва да бъде запазена именно заради нейното огромно стратегическо значение. В двете предишни народни събрания, които бяха кратковременни и може би в много отношения бяха наричани безплодни, едно от нещата, които успяхме да направим заедно, пак казвам, с колегите от „Има такъв народ“, бяха някои много важни стъпки по отношение на избирателните права на българите в чужбина, което е много важно, за да им даде възможност те да използват сами да защитават своите интереси, а не да разчитат някой да им адвокатства. Конкретно госпожа Цонева има много дълга история за борба за изборните права на българите в чужбина, независимо от това къде те се намират, и всеки, който се интересува от тази политика, няма как да е пропуснал това обстоятелство. В този смисъл смятаме, че няма никакво съмнение точно в нейните качества

Заповядайте, госпожо Михайлова. Призовавам всички, които са останали в залата в този вече очевидно късен час, тъй като виждам доста празни столове, да дадат добър ход на този нов парламент. Днес коментирахме няколко пъти какви бяха допуснатите до момента грешки. Смятам, че го изяснихме. Смятам, че тук има достатъчно много млади, нови хора, които искат, както казвате Вие, промяната. Промяната минава през това да бъдем обективни. Мисля, че дебат по конкретния въпрос за тези две кандидатури няма да получим – стана ясно след няколко опита от наша страна. Затова Ви призовавам всеки да се обърне към собствената си съвест и със съвест към тези наши сънародници, независимо по каква причина, които са извън границите на България в този момент, да помисли за тях, да помисли кой и как би защитил техните интереси

Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Костадинов. Уважаеми господин Председател! Христо Иванов спомена думите „хоризонтални политики“. Това беше хубаво изказване, защото хоризонталните политики са насочени към хората и са в разрез с обикновено провежданата политика отгоре надолу. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ разбираме хоризонталните политики по отношение на българите зад граница, свързани с познанство с техните проблеми. Защото това, което ми направи впечатление, за съжаление, за пореден път оправда очакванията ми, тъй като всъщност причината да имаме кандидатура в тази посока е, че ние се притесняваме с основание, че вниманието на тази Комисия ще бъде концентрирано само и единствено върху нашите мигрантски общности, които заслужават такова внимание, разбира се, заслужават цялата подкрепа, която държавата може да им окаже, но не чухме и дума за традиционните български общности, които живеят в старите български земи. Два милиона и половина са българите на Балканския полуостров и тези, които живеят на територията на бившия Съветски съюз, и още толкова са българите с българско гражданство, които живеят извън България след 1989 г. – емигранти. Не чухме нищо за българската общност в Турция. Не чухме нищо за хората, които и досега говорят на български в Източна Тракия – една трета от населението е българско и до ден днешен. Старите български градове Лозенград, Малък Самоков, Мидия, Мали град и до ден днешен са с население, което има български майчин език. Да, те имат друга религия, мюсюлмани са, но това не ги прави по-малко българи от нас. Същото нещо важи и за българите, които живеят в Ксантийско – помаците, които говорят и до ден днешен на български. Досега при тях не е ходил български официален представител. Там има турска държавна пропаганда, българска държавна институция не се е заинтересувала от тях. Същото нещо важи и за огромното българско малцинство в Беломорска Македония 500 хиляди души коренно българско население! Има една територия, която самите гърци наричат… (на гръцки език) или Българския триъгълник – между Воден, Лерин и Костур. Днес, разбира се, тези градове носят други имена, но населението им е все българско. Там български представители официално не са стъпвали. За Македония даже няма смисъл да говоря. В Албания вече имаме официално признато българско малцинство. Никакво внимание към единствената българска община, която е с 99,99% българско население – община Пустец, Мала Преспа. Никакво внимание към българите в Поморавието, където и до ден днешен живеят хора, които, когато разберат, че си от България, ти казват: „Хочиш да ти причаме по сръбски или сакаш да ти сборувам на бугарски?“, понеже разбират български и понеже българският им е майчин език. Никакво внимание към българите в Румъния. Има един от най-големите български градове там, той се казва Търговище, между другото. Моля да удължите времето на ВЪЗРАЖДАНЕ, за да може да си приключи изказването господин Костадинов. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: Да, благодаря. Няма до момента никаква официално заявена държавна позиция. Това е наследство от комунизма, между другото, когато ние бяхме декларирали пълен отказ от дори елементарна грижа за културните права на българите там. години вече България мъчително се завръща на Балканския полуостров и все още се срамува да си каже, че тук-таме има българи. Затова е по-лесно да говорим за българите в чужбина като емигранти, но не и като коренно население на териториите около нас. В крайна сметка ние вече сме в Европейския съюз, две от нашите съседни държави също са вътре, а ние дори за българското население в тях не сме помислили. Точно поради тази причина ние от ВЪЗРАЖДАНЕ държим да имаме своето представителство в тази комисия, защото смятаме, че ще можем да уравновесим държавните политики в посока да бъдат така, че да има колкото внимание за българските емигрантски общности, които, повтарям, заслужават пълното внимание на държавата, за да не се постигне асимилация в рамките на едно поколение и българчетата, въпреки че са от български бракове, да забравят българския, същото внимание да бъде насочено и към българите в традиционните стари български земи около нас. Защото, където и да минеш границата около България, от другата страна на границата също говорят на български. Не чух, за съжаление, нищо от това от другия кандидат за председател на тази комисия. Естествено, всяка група има правото да предложи, всяка група има правото да го мотивира, но виждаме, че тук има само едното право. Предложение за мотивация не чух. Хубаво нещо са хоризонталните политики, но те трябва да бъдат изпълнени със съдържание, а съдържанието се трупа в годините назад. Тази комисия е една от новите и е хубаво, че 43-тото народно събрание тогава я конституира,

Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? За реплика ли? Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Костадинов! Нямам опит от участие в която и да била комисия досега, но смятам, че дори като член или заместник-председател всеки един може да допринесе за развитието на дадена комисия.

Явно не можем да се разберем. Тук не става дума за това кой къде ще бъде. Въпросът е принципен, говорим за политики през цялото време. Аз съм бил по тези места години още преди даже да си помисля, че някой ден ще бъда в парламента като народен представител. Независимо дали съм, или не съм народен представител, дали дори съм в тази комисия, или няма да съм, аз пак ще бъда там. Лошото обаче е, че едно е да отидеш като обикновен български гражданин, друго е да отидеш като представител на институция. И всъщност тук целта е точно тази – да ангажираме институцията, в която се намираме в момента, върховната законодателна власт в нашата държава, защото българите в чужбина не очакват чудеса от нас. Като начало те очакват едно елементарно уважение и познание на техните проблеми. Те очакват просто да знаят, че отсрещната страна знае за това, което тях ги притеснява. Защото са научени вече, за съжаление, след 1944 г. никой да не им обръща внимание – даже напротив, държавата да ги предава, защото случаите са хиляди. От такава гледна точка коментираме този въпрос, защото, който застане начело на тази комисия, трябва да е готов да бъде там, да познава тези места, да ги посети, защото уважението е най-важното в този случай. Защото аз съм бил свидетел на това как тези хора плачат, като видят българското знаме. Като говориш с хора, които са лежали в затвора, заради това че са се декларирали като българи, оставаш безмълвен, защото не може да наплюеш собствената си държава в чужбина. В чужбина България е велика и така трябва да бъде и ние винаги, когато сме там, защитаваме държавната си политика, колкото и малоумна да е тя понякога на моменти. Просто нямаме друг избор, защото иначе обиждаме себе си. Но ние сме длъжни да започнем някаква, как да кажа, Реконкиста. Трябва да си отвоюваме нашето културно пространство. За да стане това, е нужно нашата институция да отиде там. Разбирате ли? Физически,

Съжалявам, но партия ВЪЗРАЖДАНЕ не сте единствената, която контактува с българите в чужбина, само че ние не сме седнали тук да си махаме кой с кого е установил контакти, кой какви проблеми знае, кой с какво се занимава. В тази комисия ще имате възможност – всички ние ще имаме възможност наистина да се опитаме да започнем да решаваме проблемите на българите в чужбина, които са както емигранти, така и българи, останали извън пределите на България поради злощастната ни историческа съдба. Но проблемът не е само единият, не е само другият и затова в тази комисия би могло да има много по голямо единомислие по темата, отколкото в останалите комисии, и не е нужно това тук да се обръща на речи от малко след Възраждането. Всеки от нас е учил история, някои професионално се занимаваме, ама не сме го избили тук на политиканстване. В тази комисия всеки ще може да работи за българите в чужбина и надявам се заедно. ВИГЕНИН: Благодаря, господин Йорданов. Реплики има ли към това изказване? Заповядайте за реплика.

обръщам се специално към Вас, за да ви кажа, че като слушам изказването Ви, явно за участието си в два предходни парламента не сте разбрали ролята на дискусията в парламента и дебатите по отношение на предложени кандидатури, които са свободно право на българския народен народен представител. Мисля, че и заради това резултатите Ви в момента са такива. Би трябвало да знаете, че, когато се предлагат две кандидатури, трябва да дадем възможност на предложилите ги да защо конкретната кандидатура би трябвало да бъде избрана. Това не е политиканстване, господин Йорданов. Това е изконно право на членовете на българския парламент. В случая, когато говорим за българите в чужбина – една тема, по която разбирам, че имате капацитет и експертиза, уважавам това, разбира се, държа да Ви кажа, че има и други мнения и би следвало да се съобразим и с тях и те не са под ролята на политиканстване, а са под ролята на простички факти, които Ви представи доктор Костадинов, и се надявам всички ние от залата да се съобразим с тях. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ За дуплика? Не. Други изказвания? Не виждам. Затваряме дискусията и преминаваме към гласуване. Сега бих Ви предложил да направим две гласувания. Първото да бъде за състава на Комисията и заместник-председателите Пламен Шалъфов, Илтер Бейзатов и Байрам Байрам, тъй като там нямаме проблем, а второто гласуване да бъде за председател на Комисията. И така, моля, процедура за гласуване по състава и заместник председателите.

С това можем да кажем, че и Костадин Костадинов, и госпожа Антоанета Цонева вече са членове на тази комисия. Сега трябва да решим кой ще бъде председател. Моля, процедура за гласуване.

да видим резултата. Моля, гласуване за Костадин Костадинов за председател на Комисията.

Предложението не е прието. С това можем да кажем, че госпожа Цонева е избрана за председател на тази комисия и преминаваме към следващата комисия, към Проекта за решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Вносители – Андрей Гюров и Васил Стефанов.

Благодаря, уважаеми господин Стефанов. По Проекта за решение има ли изказвания? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване по Проекта за решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Гласували

Благодаря, господин Председател. От името на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Константин Бачийски, Искрен Арабаджиев, Михал Камбарев, Димитър Гочев и Рена Стефанова, като за председател предлагаме господин Константин Бачийски. Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията предлагаме Даниел Митов, Маноил Манев, Тома Биков и Анна Александрова. Предлагаме за заместник председател на Комисията Даниел Митов. Благодаря, госпожо Атанасова. ДПС – заповядайте. Благодаря Ви, господин Кръстев. „БСП за България“. Заповядайте, господин Попов.

Благодаря Ви, господин Председател. От „Има такъв народ“ за членове на Комисията предлагаме Георги Станчев Георгиев за заместник-председател и Андрей Николаев Михайлов. Благодаря, госпожо Василева. „Демократична България“. Госпожо Белобрадова, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. От името на „Демократична България“ предлагаме господин Иван Димитров за заместник-председател и член на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН

Добре, разбрах. Сега отменете това гласуване. Така или иначе имаме още малко работа – почивката трябва да я дадем. Преди гласуването на персоналния състав на тази комисия давам 15 минути почивка по искане на групата на „Има такъв народ“.